Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, от името на вносителите да кажа няколко думи за току-що докладвания от комисиите Законопроект за горите. Ще се опитам съвсем накратко и във връзка с извънредното заседание да не повтарям онова, което беше прочетено от председателите на комисиите за разискванията, които протекоха при тях. Искам да кажа, че един известен американски професор започвал винаги лекциите си с думите: „Горското стопанство не е за дърветата. Горското стопанство е за хората!” Така че с нашия законопроект се опитваме да направим нещо добро за хората на тази държава. Най-важното, което постигаме със законопроекта, без да повтарям мотивите, изложени няколко пъти, е фактът, че за първи път всички заинтересовани лица на регионално ниво могат да участват във вземането на решения за бъдещето на горите в дадения регион. Това се случва чрез тъй наречените областни горско-стопански планове, които са по Закона за устройството на територията и по Закона за регионалното развитие. Когато за дадена горска територия се реши, че ще се стопанисва по определен начин, по-нататък това става рамково условие за бъдещото оперативно управление на територията. Това е изключително важно, за да се предпазим от всички бъдещи опасения за грубо нарушаване на целостта на гората. За първи път горският закон има за цел увеличаване площта на горите и тяхното подобряване. Затова с него се решават всички въпроси, свързани с присъединяване към горските територии на тъй наречените самозалесили се земеделски земи, които нестопанисвани дълго време са се превърнали в гора. За първи път в новата ни история създаваме обективни и открити процедури по отношение на изключването на гори. Те се извършват само по изключение за важни инфраструктурни обекти или когато населените места няма накъде да се разширяват, като процедурите са свързани с открити търгове. С други думи, даваме възможност горски територии да се отдават под наем, под аренда или със сервитутно право за ползване. Даже за някои временни човешки икономически дейности като прекарването на далекопроводи

Отделно се създават държавни горски предприятия, които ще могат да преразпределят ресурс към онези свои поделения – държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, които в момента се нуждаят от това, примерно там, където има създадени много млади гори. В момента те не могат да бъдат печеливши, но ще бъдат печеливши след 50 или 100 години. Такава е особеността на горския капитал – днес влагаш, но си го връщаш след 100 години. Фактически от там, където има достатъчно суровина и печалба, могат да бъдат прехвърлени средства към онези поделения - горски стопанства, където те

са равнопоставени и да извадят от анонимност лицата, които работят в горите и имат право да работят в горите. Отсега нататък няма да е неизвестно лицето, което е извършило една или друга дейност в горите. То е регистрирано и има свой собствен знак и носи отговорност с името и със знака си, независимо дали е на общинска, държавна или частна горскостопанска практика. Уважаеми дами и господа, Законът за горите, който предлагаме, е в голяма степен иновативен. Той е почерпeн от най-добрите европейски и световни практики. Например за първи път в Европа се появява глава за обществени екосистеми и ползи от горите. За първи път в Закона за горите се появява глава за професионално обучение и квалификация, за сертификация на общински гори, на браншови организации в горския сектор.

Направените бележки в комисиите ще бъдат взети предвид, ще бъдат извадени и коригирани между първо и второ четене. Искам да ви кажа, че законопроектът съдържа 277 члена и 30 и няколко параграфа в Преходни и заключителни разпоредби, които сами по себе си представляват съществуващото досега. Реалните бележки, които постъпиха от неправителствените организации и от хората в комисиите, засягат не повече от 10 текста в закона, за което аз искам от тази висока трибуна да благодаря на всички, които работиха по неговото създаване. Благодаря ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, искрено искам да Ви благодаря за това, че представихте закона. Госпожо председател, усилено се говори, че министърът на земеделието е против този закон и че има сериозни възражения спрямо него. Така че добре е да се чуе позицията на министъра по този законопроект, тъй като в противен случай се създават съмнения как в Министерския съвет е бил одобрен проектът. Кой го е внесъл, след като министърът на земеделието, който е лицето, което трябва да представи законопроекта, има определени съображения, и не е съгласен с текстове в закона, който в момента е представен в пленарната зала.

от заявлението, предложението на министър-председателя с неговия подпис. Приложено е и решението на Министерския съвет, на което е одобрен. Не зная откъде черпите... Най-малкото липсват доказателства за Вашето твърдение. Всичко съм прочела, господин Мутафчиев, благодаря Ви. Госпожо Плугчиева, заповядайте, имате думата.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

в парламента, задължително е присъствието на министъра на земеделието и храните. В случая да разбираме ли, че изказаните притеснения от господин Мутафчиев са

По същество ми се струва, че наистина е редно министърът да бъде тук. Но по същество, по закона. Първо, слушах много внимателно изказването на заместник-министър Костов и трябва да започна с няколко основни въпроса, по които трябва да се съглася с него. Първият въпрос е: 20 г. след промените в България, имаме ли нужда от нов Закон за горите? Да, имаме нужда след всички политически, обществени, социално-икономически промени, които настъпиха в страната и съответно засегнаха и този сектор. Затова нуждата от такъв закон е налице. Второ, има ли нужда от реформа в горския сектор? Да, определено има нужда от такава реформа и наистина беше крайно време този закон да влезе в парламента и да има нов Закон за горите и съответно да има структурна реформа в сектора. Трябва да се припомни също, че този сектор, който е изключително важен и е с икономическа и социална значимост, с екологическа стойност, за съжаление, както и няколко други сектора от обществения и социален живот на България, остана извън вниманието на поредица от правителства и за съжаление този сектор не беше част от преговорния процес. Поради тази причина поредица от правителства се упражняваха върху този сектор и то, за съжаление, крайно несполучливо. Сега се прави опит да се коригират част от несполучливите реформи. За съжаление, господин Костов, длъжна съм да се обърна към Вас, защото материята е тясно специфична, тясно професионална и аз разчитам на професионализма на представителите на министерството, на сектора. Апелирам и към колегите, защото в случая ще ще бъде най-несправедливо и най-непрофесионално, ако се намесят само политически мисли, маниери и начин на оценка на този сектор. Предимствата на този закон са, които искам да подчертая, в продължение на казаното от господин Костов, освен въвеждането на понятието „областни планове”, където ще трябва да се търсят и да рефлектират интересите на различните целеви групи от обществото. Към предимствата трябва да споделя още: въвеждането специално на глава в закона, която господин Костов незнайно защо не спомена, а именно горската сертификация – една изключително важна тема. Това показва наистина един нов подход, и то съвременен европейски подход в условия на Рost-Кyoto, когато говорим за борба с климатични промени и горският сектор в цял свят придобива все по-голямо значение. Следващите предимства на закона са именно вече споменатите обществени екосистеми и ползи от горите и ако говорим за чисто практическата дейност – дългосрочните договори. трябва да спомена още и професионалното обучение и квалификация – една тема, която за съжаление в предходни закони, независимо от поправките, не е съществувала. И спирам дотук с предимствата и достойнствата, които аз намерих в закона. трябва да ви върна на факта, че горският сектор на България заема 4,1 млн. Хектара, или повече от една трета от територията на страната. Дава около 2,5% от брутния вътрешен продукт, данните са към края на 2008 г., и дава поминък на 150 хил. души население, като тук разбирайте не само горското стопанство, но и горската промишленост. Този сектор има изключителна екологична значимост в България и социална, и икономическа стойност. Това е секторът, който влияе и се отразява върху цялостното състояние на биоразнообразието в страната ни. Също така трябва да спра вашето внимание на ситуацията в момента в горския сектор. Кризата, която чувстваме в страната, може би в пъти увеличена, се чувства в този сектор. Какво имам предвид? От тези 150 хил. души, не повече от 50 хиляди са останали, разбирате в три пъти съкратено заетите в този сектор. В същото време цялата дейност по инвестиции в горския сектор е сведена почти до минимум. Ще говоря в цифри. Българското горско стопанство има нужда от залесяване на територии от повече от 100 хил. дка. В момента за 2009-2010 г. залесяванията са не повече от 10 хил. дка. По данни на Министерството на финансите от държавната субсидия, от държавния бюджет за 2010 г. трябва да бъдат осигурени 55 млн. лв. Повече от 36 милиона няма да бъдат осигурени. Това са данни от Министерството на финансите. В същото време средствата, които като постъпления трябва да постъпят от Държавната агенция по горите към държавния бюджет и трябва да възлизат за 2010 г. над 100 млн. лв., за съжаление неизпълнението е драстично и няма да стигне към края на годината повече от 60 милиона. Кадровата политика в сектора е най-тревожното нещо, защото освен това, че не се инвестира в залесяване на горите, в правилното стопанисване или в отглеждане на млади насаждения, в строителство на пътища, много по-тежки са пораженията, които се налагат и са постигнати при човешкия фактор. От 160 ръководители на сегашните горски стопанства, 120 души са освободени и са сменени само за една година. От 16 ръководители на регионални управления по горите са сменени 14. Това са кадри с опит, с експертни качества и за разлика от други кадри, това са хора, които не могат да отидат и да сменят като счетоводител работата си от едно предприятие в друго, а те са закрепостени към този сектор. Това са наистина шепа експерти, специалисти, от които очакваме този сектор да бъде стопанисван и управляван професионално и деполитизирано. По следващите въпроси, които касаят основно закона. Основната тема е свързана с разделяне на функциите на управление на горите от стопанска дейност – на контролните от стопанските функции. Тук трябва да повторя отново, че приветствам усилията на министерството и специално на агенцията за това, че най-сетне се стига до такова разделение и това е един процес, който стартира през 2002 г. За съжаление на предишни правителства и на парламенти не стигна волята да се осъществи истинското преструктуриране на сектора. Ако това беше направено, този сектор отдавна щеше да е стъпил на крака и да внася в бюджета, а нямаше да чака милостиня от държавния бюджет. Дотук, правилно като решение, въпросът е: какво се осъществява или се предвижда да се осъществи на практика? Предвижда се да се създадат шест държавни горски предприятия и аргументът, който беше споменат, е именно че се стъпва на принципа на шестте региона на България. Уважаеми дами и господа, искам да съсредоточите вашето внимание върху факта, че горската територия на страната не е разпределена съгласно регионалното административно разпределение на страната и че няма нищо общо с това. Ако Югозападният регион на страната ни е предимно горист съответно на горски екосистеми, то не можем да кажем същото за Северозападния, не можем да твърдим това и за Североизточна България. Това, което се предвижда, да се създадат шест абсолютно неравностойни горски предприятия, трябва да ви кажа, че разликата в територията на отделните предприятия е между три и четири пъти. Ако създаващият се Берковско-Ловешки район ще има територия от 215 хил. хектара и 440 хил. куб. метра дървесина, то в същото време регионът Кърджали-Смолян-Пловдив-Пазарджик, обявен като едно горско предприятие, ще има територия от 811

актьори на пазара, които ще бъдат в една надпревара и конкуренция помежду си, и съответно ще бъдат поставени в крайно неравностойно положение. В същото време няма да има възможност горе да се събира съответният финансов ресурс от силните предприятия и да се преразпределя към тези, които не могат да добият дървесина и не могат да разчитат на приходи от продажба на дървесина. Не можем да разчитаме и не можем да искаме от Добруджа, където полезащитните пояси имат своята единствено природозащитна роля, да искаме от този регион да носи същите печалби, каквито ще носи регионът на Югозападна България, на Рило-Родопския регион. Не може да забравим, че в Кърджалийския регион и в други региони на страната има нужда от зелени инвестиции. (Реплики.) Искам да обърна внимание, госпожо Цачева, на депутатите от Плевенския регион,

Не може да бъдат оставени тези региони поради факта, че такъв им бил късметът да попаднат във втори, трети или не знам в кой регион и държавно предприятие, което няма ресурси, и да са длъжни да се оправят сами да сеят жито, да гледат овце или да намерят някаква друга странична допълнителна дейност, от която да изкарват приходи, за да могат да изпълняват общата си лесовъдска и природозащитна дейност. В същото време всички анализи на Световната банка, на Европейската банка за възстановяване и развитие, тук очаквах господин Костов да сподели, че това е практиката и в повечето европейски страни, държавните гори са организирани в едно държавно предприятие. Още повече в условията на глобализация тогава, когато страните се състезават помежду си, ние имаме нужда от едно силно държавно горско предприятие, което не да се самоконкурира вътре в страната, а което има нужда да се конкурира на външните пазари. Още повече да се отвори вратата за чужди инвестиции и изобщо за инвестиции – да се използва целият потенциал на сектора по отношение на биомаса, по отношение на инвестиции в горски пътища, по отношение на правилното стопанисване на млади насаждения и съответно истинско залесяване. Тук стигам, господин Костов, до въпроса: как така се стига до принципа, че едва на седмата година, ако няма самозалесяване, едва тогава ще се търси начин да се създава изкуствено залесяване. Разбирате, че това е абсолютно недопустимо. Професионалистите в сферата знаят, че когато веднъж е загубена тази територия за залесяване, на втората или третата година, е абсолютно невъзможно тя да бъде залесена, което означава на практика, че ще се стигне до рязко влошаване на качеството на българските гори. Трябва да обърна внимание на още един факт, касаещ стопанисването на горите. Въведен е срок над 60 години да започне сеч във високостеблените гори, което означава, че на 61-та година това ще бъде разрешено във вододайни зони, в територии, които са с изключителна екологична стойност. Това е недопустимо, господин Костов, и аз апелирам това да не се допуска. Трябва да обърна внимание и на следните факти. Въвежда се възможността за продажба и замяна на имоти държавна собственост, попадащи в защитени територии. Това е едно от най-тревожните неща, които са записани в закона. През последните 75 години българската държава многократно е изкупувала частни земи, за да защитава природата в тях, но нито веднъж не се е случвало да продава защитена природа. Никога не се е случвало, независимо в какви кризи се е намирала държавата. С новия закон се предвижда и замяна на държавните имоти в защитените територии под формата на комасация на собствеността. Подобни предложения се оказа, че са били правени вече в предходни парламенти и те винаги са били отхвърляни. Проектът за нов Закон за горите създава още начини за застрояване на горите в защитените природни територии и зони чрез разпоредбата на застрояване на горските територии без промяна на предназначение за лифтове, влекове и съоръжения за ветрогенератори. Вие коментирахте този въпрос, господин Костов, и аз съм изненадана, че не се изключват площи, които ще бъдат циментирани, бетонирани, където ще бъдат разположени съоръжения, които ще се ползват в период от 60-100 години. Естествено е, че тази територия ще бъде загубена един път завинаги за българската природа. Узаконяват се част от заменките, извършени от предишни правителства. Това беше изключително болезнена тема, която беше критикувана, която беше хвърляна като упрек към бившите правителства,

Трябва да споделя още, че освен това се въвежда и възможността държавният ангажимент за управление на природните паркове да се прехвърли към общините. Нещо, което е недопустимо и в същото време самите общини твърдят и показаха, че нямат капацитета и отхвърлят тази възможност, която ще доведе до влошаване качеството на стопанисване на териториите. Създават се възможности за ограничение на достъпа на гражданите в горите. Последно, Последно, за да не изчерпвам времето и да има възможност и моите колеги да изразят допълнително мнение, това, което тревожи господин Костов, е липсата на мястото на българската горско-стопанска наука в този закон. Липсата на присъствието на представители на Лесотехническия институт и БАН в Националния горскостопански съвет. Нещо, което е абсолютно недопустимо! В заключение искам да ви кажа, че има една мисъл, която Вие, господин Костов, добре познавате. На един водещ европейски учен проф. Гуршел, който казва: „Внимавайте много, защото има голям конфликт между политиците и лесовъдите, тъй като лесовъдите работят с времеви хоризонт от 100-120 години, а политиците работят, за съжаление, само от едни до други избори, с хоризонт от четири Призовавам господин Костов и всички колеги изключително сериозно и отговорно да се отнесем към този закон и да направим съответните промени между двете четения, за да може този закон да работи в интерес на българската природа. Благодаря ви.

(СК): Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина необходимостта от нов Закон за горите

в Пампорово, с опазване на горските територии, със заменките показа, че наистина трябва нов Закон за горите. В мое лице Синята коалиция подкрепи този закон на първо четене, като естествено ние направихме доста забележки към представящия закона – господин Костов, а именно между първо и второ четене трябва да се отчете следното – допуска се възможност някои от вече заменените гори да могат да се застрояват. Спомням си, че управляващите преди изборите имаха много категорична позиция във връзка с това, че тези заменки са против интересите на хората и че те ще отстояват именно интересите. В закона виждаме отваряне на вратички, които допускат именно тези места, където са извършени заменките, да бъдат застроени. Друго, което се допуска, част от държавните гори в защитените територии като Витоша, Пирин и Рила да могат да станат частни. Знаем, че повече от 75 години държавата започна да изкупува частни гори, за да може да създаде народен парк - националният парк „Витоша”, както е известен, срещу тези възможности – държавните гори да станат частни, ние ще гласуваме против, ако не видим, че има изменения. Другото което се допуска, е в горите да могат да се строят ски писти, вятърни и фотоволтаични централи, а изсечените територии да продължават да се водят гори. Тоест допуска се строителство без процедура за смяна на предназначението, което, господин Костов, според нас – аз го казах при обсъждането в комисията, трябва наистина много да се внимава и да не се отварят допълнителни врати. Законът трябва да бъде много по-рестриктивен и ние ще държим и ще внесем предложение между първо и второ четене, за да не се допуска това, което се случи и уж всички се възмущаваме, но мисленето на българина винаги е впоследствие. Случва се нещо и ние след това се хващаме за главата и казваме: „Ама това защо се случи?” Така че оттук нататък ние трябва да действаме превантивно и това, което каза и госпожа Плугчиева, аз също го казах на комисията, че общините наистина нямат управленски капацитет, за да им прехвърляме отговорности. Примерът го дадох от една моя приемна в Самоков. Това, което се случва в общинските гори в Самоков, тази безогледна сеч, която е там, и това са престъпления едно след друго, да се види какво се случва с държавната земя и какво се случва с общинската земя на на Боровец и в околностите на Самоков. За мен държавата не трябва да бяга от отговорност, не трябва да се прехвърлят на общините и както е тук в случая с парк „Витоша”, както е със „Странджа”, Сливен, както е и със Самоков – Боровец, просто държавата трябва да си има отговорността да следи за контрола, за сечта – въобще управлението на горите, и по този начин да не абдикира от управлението. Затова ще настояваме между първо и второ четене, обръщам се към Вас господин Костов, като защитаващ проекта, наистина рестриктивността на самия закон да бъде много по-голяма. Благодаря ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз няма да се изкажа по основната част на Закона за горите, ще взема отношение единствено по този сегмент, който засяга Закона за устройство на територията дотолкова, доколкото аз съм участвал по разискванията на Закона за устройство на територията. Дори очаквах, че господин Татарски може да вземе думата, но това не се случва и затова искам да обърна внимание на следното. Съгласно § 7 от Преходните и заключителни разпоредби се променя това, което съществува към момента, а то е, че ако има постройка, която е изградена до 22 февруари 2003 г. на територията на паркове и защитени територии и други такива, ползващи се със специалния режим на протекция, лицето, което е изградило съответно постройка, сграда, мрежи и съоръжения, получава собственост върху него, но не върху земята, защото земята е част от защитена територия на Република България. Това, което се предлага сега, съгласно § 7, ал. 1 гласи, че лице, което е построило до 22 февруари 2003 г. именно сгради, постройки, мрежи и съоръжения в горски територии, частна държавна или частна общинска собственост,

Тоест ние даваме право за нещо, което до момента не е било разрешено, да се закупува територия в защитените територии, отново казвам, на Република България. Това е първият текст. Той е свързан с отпратка към Закона за устройство на териториите. Вторият текст, който също е свързан със Закона за устройство на територията, това е по чл. 23, в който

вида поземлени имота: първо, това са урбанизираните територии или отделни поземлени имоти извън тях, второ, това са земеделските територии, трето, горските територии, четвърто, защитените територии, и накрая нарушените територии. За всяка една от тези категории територии конкретното предназначение досега се определя с подробния устройствен план,

Комисията по местно самоуправление, където трябва да се гледа Законът за устройство на територията, отпада необходимостта да има подробен устройствен план за всички категории извън първата – не се изисква нито за горските територии, нито за земеделските територии, нито за защитените територии, нито за нарушените територии, където се изисква възстановяване и рекултивация. Това е за кариери, рудници и т.н. Нещо повече! Изискването за подробния устройствен план е поставено само за първата категория, и то е поставено накрая, при което излиза така, че е „и за други, „и за други, които се определят с подробен устройствен план”, тоест дори е извън самата първа категория. Считам, че това е сериозно отстъпление от принципите за валидност на подробните устройствени планове. Обръщам се директно към Вас, доцент Костов!

Знаете, че се възхитих на Вашата първа изява по програма „Хоризонт” в предаването „Неделя 150”, когато разкритикувахте порочната практика на предишното правителство на тройната коалиция. Аз съм наистина силно обезпокоен и разочарован, че сега, току-що, ви прочетох текстове, с които Вие сигурно сте затворили едни врати, но отваряте други врати, за да се навлиза в защитени и горски територии по недопустим начин и нарушаване на обществения интерес. Ето защо, независимо от това, което декларира моят колега Михаил Михайлов, аз ще се въздържа по този законопроект, защото искам, включително в Преходните и заключителните разпоредби и отпратките към Закона за устройство на територията, общественият интерес да бъде защитен. Благодаря ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Костов!

голяма част след това изказващите се, и в бъдеще вероятно, темите, които тя застъпи, ще бъдат дискутирани, докато законопроектът бъде приет на второ четене. Аз искам обаче да кажа няколко думи в посока, в която се изказах и по време на комисията.

Когато ние променяхме последния път закона, нашите мотиви също бяха добри. Сега обаче ги критикувате и вкарвате изцяло нов закон. В мен обаче остава да виси въпросът: постановките, които предлагате за разделянето на стопанските от контролните функции, за тези шест предприятия, във вида, в във вида, в който сега ги представяте, те ще работят ли по начина, по който на нас би ни се искало да работят? Според мен не оставихме време последната промяна на закона да покаже дали е добра или лоша. през последната година и нещо не се дадоха средства контролните органи да изпълняват функциите си, за да разберем дали наистина последната промяна е била толкова лоша. Освен това ние сме прочути с това, че гледаме обезателно да променяме законодателството – сменя се властта и наново обръщаме всичко с главата надолу. Никаква приемственост! Подлудихме системата на горите, подлудихме тези, които работят в тази система! Аз мисля, че всеки би се съгласил с това, което казвам.

той да заработи? Аз бих казал, че ние имаме добри закони, само че трудно ги изпълняваме. Изпълнението ни като че ли е нещо друго. Така че колкото и добър закон да създадем, ако той не бъде приложен със силата, с която би трябвало, естествено е той да не сработи както трябва.

а пък по Закона за лова и опазване на дивеча – не искаме една организация! Как да ви разбирам сега, къде е последователността? Ако в тази система имаше една организация – за лова и опазване на дивеча, и една организация – за горите, тогава разбирам – да, това е последователна политика, която следва това управление. Но не я виждам! Няма я! И няколко думички, защото, господин Костов, Вие на комисията не ми отговорихте: все пак Институтът за гората при БАН участва ли в разработването на този законопроект? Аз знам, че отговорът е: не. Но защо досега той е участвал във всички промени на закона, а сега не участва?

академик Александров, който казва: „Гората ще изтърпи и този закон!” Господа управляващи, мислете! Защото ние искаме да имаме наистина един добър Закон за горите и той да работи. Благодаря. Няма. Госпожо Раева, заповядайте за изказване.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 Нееднократно Движението за права и свободи е декларирало, че ще бъде конструктивна опозиция на правителството и няма да отхвърля самоцелно идеи, които биха подобрили положението на България като член на Европейския съюз. В началото на мандата новото правителство имаше идея да бъде създаден специален фонд „Гори” извън Министерството на земеделието и храните.

управлението на горския сектор са залегнали съвременни принципи на устойчиво и природосъобразно, многофункционално стопанисване на горите. Ще цитирам някои от тях: „признаване на първостепенната роля на горите като инструмент – субект и обект, на процесите в борбата и последствията от изменението на климата, засилване на обществения интерес към горите като източник на екологични продукти и услуги, които следва да бъдат възпроизвеждани устойчиво, разширяване на прозрачността при управлението на държавната собственост и другите видове горска собственост, създаване на условия за децентрализация и публичност на действията на администрацията, създаване на предпоставки за развитие на горския сектор на страната, преодоляване на сивия сектор и стимулиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници, подпомагане на развитието на горските райони в страната и други такива”. Но тези приоритети не могат да бъдат постигнати с новия модел на управление на горския фонд, защото се запазват първоизточниците на проблемите, а именно собствеността остава в лицето на държавата. В България едва 10% от горския фонд е частна собственост. Ще ви дам за сравнение Нова Зеландия – 93% от собствеността е частна, а в САЩ – 57% от горските площи са частна собственост. Чрез новия законопроект проблемите с неефективното управление на горите и липсата на капиталови вложения няма да бъде решен. Участието на държавата и монополизирането на горския фонд от една държавна компания означава неефективно управление, основано на непазарни непазарни принципи и интервенция. Държавата се намесва при управлението на цените чрез налагането на минимални ценови прагове за дървесина, като се ограничава конкуренцията. държавното предприятие е съсредоточено правото да се разпорежда с производството на продукция, търговията и дейностите в областта на дърводобива. Въпреки обещанието, че то ще делегира част от дейностите на други субекти, само по себе си това е неефективност, липса на прозрачност и свобода на договарянето. Законът се основава на грешно допускане, че горите като важен източник на национално богатство и суровина трябва да принадлежат на държавата. Липсата на установени права на собственост води до много негативни последици, като недостатъчни инвестиции в сектора и свръхмонополизиране на ресурса, без да се държи сметка за дългосрочното му развитие. Управлението и стопанисването на горите се контролира от изкуствени норми и правила, които ограничават действията на частните предприемачи и канализират техните усилия в предварително зададени рамки, като липсват стимули за развитие и поддържане на горите в добро състояние. Ще ви посоча: в няколко направления се въвеждат големи ограничения в свободното договаряне и конкуренцията между различните субекти – собственици на горите. Износът на необработена суровина ще бъде допускан само при изричното съгласие на Министерския съвет, а на вътрешния пазар изкупуването на суровина ще се осъществява при определянето на минимални изкупни цени само от лицензирани складове. Предвиждат се минимални такси, чийто размер ще се определя от Министерския съвет, за ползването на гори от общинския горски фонд. По този начин се ограничава конкуренцията между държавата и общините – собственици на гори. В общините е нужно да се сключват договори с частни лесовъди след лицензирането на държавните структури по управлението на горите. Голям порок е продажбата на дървесина на корен, което съществено ще намали приходите от суровината. Създава се още едно ниво на администрация, чието коварство е, че има способността да се възпроизвежда и постоянно да расте. Ефективността от прилагането на тези мерки е доста спорна, защото наличието на огромна власт в ръцете на държавата и държавните служители създава големи възможности за злоупотреби и корупция. Целта на всички тези мерки е да се преборят с незаконната сеч, но се създава единствено възможност за увеличаване на разходите в сектора и увеличаване на сивия сектор в управлението на горите.

Предлага се природните паркове – най-голямата по площ защитена зона в България, да преминат към общините. Изпълнението на плановете за управление на защитените територии се прехвърля от администрацията на природните паркове към държавните горски предприятия, а контролът на дейностите – към регионалните дирекции по горите. В горите ще може да се сече и да се строи с изключение само на терените, попадащи в защитените територии и в Натура 2000 или в зоните „А” и „Б” по Закона за устройството на черноморското крайбрежие. в тези зони разпоредителните сделки със земи са забранени и с други закони. Така написан, законопроектът си противоречи и с предизборните обещания на управляващите. Преди да дойдат на власт, обещаваха, че заменените гори ще останат бутикови и в тях сеч и строителство няма да бъдат позволявани. Всяко застрояване на заменените гори ще доведе до реална наказателна процедура от Европейската комисия за непозволена държавна помощ, като глобата ще бъде платена от държавата, тъй като повечето са сменили собствеността си. Според министър Мирослав Найденов, макар държавата да пуска строежите в горите, 90% от заменените масиви ще бъдат спасени, защото били в защитени зони. Министърът посочва, че частниците ще плащат шест пъти по-висока такса, за да превърнат горите в строителна площадка. Твърдението му обаче тотално се разминава със собствените му думи преди една година, когато обяви, че е спасил от застрояване три четвърти от над 32 хил. дка. Както е казано: „Победителите не ги съдят”, но министър Найденов трябва да знае, че в политиката няма вечни победи. Съжалявам, че не присъства в залата. На практика този закон узаконява замените, въпреки че предстои Брюксел да ни глоби заради тях, а предвидените доплащания едва ли ще се приемат от Брюксел за изчистване на непозволената държавна помощ. Предлаганият Закон за горите няма ясно определена регламентация как точно ще се ограничи движението на моторни и други превозни средства в горите, което не е свързано с разрешена стопанска дейност. В гората ще влиза само специализираният транспорт, като предварително обяви своите намерения и има разрешение за тях. Не става ясно как точно населението ще осъществява движението си в горите, например как хората ще могат да берат гъби, боровинки и други такива неща. този законопроект съществуват много положителни моменти, които са адмирирани от нас. Експерти от Министерството на земеделието и горите и други експерти са свършили много работа, но законът страда от твърде много пороци, които посочихме в изложението си. По тази причина не можем да го подкрепим. Надяваме се управляващите да променят позицията си по тези спорни текстове, които, ако бъдат коригирани съгласно забележките ни, могат да очакват подкрепа на някои от текстовете на второ четене.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Костов! В началото ще декларирам евентуален конфликт на интереси и че няма да участвам в гласуването. Искам да уточня

като представители на тези, които дълги години управлявахте горите: къде бяхте, за да не видите тези 800 км?! Сигурно те се виждат с невъоръжено око от астронавтите. Следователно говорим за политическа протекция. За да се случи това, има политическа протекция. в момента няма и това е задачата на новия закон. Контролът излиза финансово независим, така че това да не може да се случва. Благодаря ви.

Благодаря. Заповядайте, господин Пехливанов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разглеждаме един чисто нов закон, за което вносителите трябва да получат адмирации. Знаем, че се изискват доста усилия за изготвянето на цял нов законопроект, а не за поредното изменение и допълнение. Искам да акцентирам на няколко положителни неща в този законопроект. Предлага се оптимизация на администрацията, намаляване на администрацията на централно управление с 40%, а в районните дирекции на горите с 16%. Предвижда се икономия в административните разходи на Националната дирекция за горите за над 3 млн. лв. годишно. Също така се създава и публичен регистър на всички лица, извършващи дейности в горски територии. Не можем обаче да се съгласим с някои предложени текстове в новия закон. За съжаление, дава се възможност инцидентно и синдикално да се секат гори и да се застроява, без това да е ясно урегулирано. Дава се възможност да се преотреждат гори извън урбанизираните територии на общините, или в територии, извън общите устройствени планове на общините, което означава, че продължаваме да поддържаме хаотичното застрояване на горите. И ако наистина горите са ни толкова мили и искаме да ги защитим, трябва да въведем по-големи забранителни форми и мерки, по които да може да се сменя предназначението на земи от горски фонд. Друг съществен въпрос, който искам да коментирам с вас, е възможността да се закупува земята под застройки, изградени преди 2003 г. Какво означава това? Ако вие сте собственик на обект в защитена територия, в горска територия, имате възможност да закупите земята под тази постройка. Тук законът не дава ясен регламент какво означава земята под тази постройка купуваш урегулиран поземлен имот, има ли сервитут, има ли регулация, няма ли? Това не е право на строеж, за да може да се купува застроеното право на строеж под постройката. Тук говорим за собственост на земя. И по какъв начин това ще се случи? Ако е урегулиран поземлен имот към настоящата постройка, какво ще му е предназначението – за застрояване ли, за горски нужди ли, за временен обект ли? Има огромен шанс да повторим грешките, които се случиха с презастрояването на Слънчев бряг. Ще ви припомня, че в Слънчев бряг всяко едно капанче се превърна в 20-етажен хотел именно поради точно такива текстове в закона. И тук имаме предпоставки това отново да се случи, с което ние от Партия „Атака” няма да се съгласим. Интересен е въпросът за възможността за купуване на земя държавен при условие, че земята е дадено възможност да бъде за строителство, с променено предназначение. редно, първо, след като държавата ще продава земя, на която може да се строи, е редно първо тя да се преотреди и чак тогава да се продаде вече като земя за застрояване. Ние ще настояваме да се получава реалната цена за собствеността. Ако ще се продават гори, върху които може да се строи, то трябва да ги продаваме като терен за строителство с ясни параметри, както би направил всеки един частен инвеститор, а не да продаваме гора, за която да е ясно, че можело да се сменя предназначението и по този начин да заменяме кокошка за кон. Последното нещо, на което искам да акцентирам, това е, че с този закон се дава толеранс на една част от българската икономика, без това да е приоритет, или без това да е обсъждано изрично в Народното събрание, а именно дава се толеранс на възобновяемите енергийни източници. Съгласно този закон, ако вие искате да промените предназначението на земя от горски фонд за изграждането на възобновяеми енергийни източници, вие няма да заплащате такса. Е, питам аз – това ли е най-приоритетният бизнес на България? Това ли е секторът и по какъв начин решихте и избрахте, че точно за този сектор от икономиката ще може безплатно да се преотрежда земята? И колко на брой инвеститори обслужва този текст от закона? Не беше ли приоритет и това не беше ли включено в речта на министър-председателя при откриването на Народното събрание, че приоритет са туризмът и земеделието? По тази логика защо промяна на предназначението на земи горски фонд за туризъм да не бъде освободено от такси? Това е още едно нещо, което също не е дискутирано. Ако е национален приоритет, ако е политика на правителството – добре, но нека да седнем и да го обсъдим. И тук да имаме консенсус. Като цяло има и други допълнителни текстове от закона, които също ще искаме да коментираме, например да се увеличават санкциите, когато многократно е констатирана незаконна сеч и за рецидив да се носи много по-голяма отговорност, както и ще държим всички, които използват горите за сеч, да внасят задължителна такса „инфраструктура”, тъй като при самата сеч те разрушават общинската инфраструктура, пътната инфраструктура, нанасят огромни щети, което довежда и до огромни разходи на съответната община. Благодаря, ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Реплики? Няма. Госпожо Михайлова, заповядайте за изказване.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, обръщам се и към вносителите в лицето на заместник-министър Костов, искам да се опитам да фокусирам вашето внимание върху факта, че гората, освен ресурс за икономически просперитет и икономически дейности, е шанс за така опазваната природна среда в България, представлява голям процент от биологичното разнообразие и гарантира чистия въздух, чистата вода и развитието на околната среда в страната ни. Това е като от учебник. Оценявам това, че вносителите са включили екосистемите в горския фонд или в така наречените горски територии и считам, че това е крачка напред в законодателството, касаещо българските гори. За съжаление обаче дяволът се крие в детайлите, защото въпреки че има специално отредено място в законопроекта за екосистемите, заедно с това законопроектът предлага да се дава право на строеж без промяна на предназначението на земя от горските територии. Един въпрос, който повдигнаха много от колегите, които се изказаха преди малко тук. Аз го повдигам от гледна точка на това, че когато се спести процедурата за промяна на предназначение на практика се спестяват и процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и по никакъв начин не може да се прецени дали едно или друго съоръжение ще даде някакво отражение върху тази горска територия като екологична система. Директното разрешаване на промяна на предназначението дори за стратегически проекти означава нарушаване на екологичната система в гората, без да се направи оценка. Кому е необходимо това, защо е необходимо? При положение, че ние имаме вече разработена система, точно защото сме страна – член на Европейския съюз, и точно защото спазваме европейското законодателство, ние имаме процедури, по които може да бъде променено предназначението за стратегически обекти или за обекти, които имат значение за развитие на туризма или за развитие на икономиката в дадена област. Ще ми кажете, че по всяка вероятност в плановете за развитие в тези шест района ще бъдат заложени проектите, които ще се осъществяват и ще се прави оценка на плана за развитие. По всяка вероятност ще бъде така, защото законът го изисква, можем ли да гарантираме ние, че оценката за въздействие на околната среда ще гарантира запазване на екологичната система в горската територия? В оценката на един план за развитие – трудно, ако нямаме предвид конкретните параметри на всеки отделен проект. Лишаването на държавата от таксите е най-малкият проблем в случая, защото тук говорим за защита на околната среда и на горската територия. Друг проблем, по който никой не се изказа досега – искам да ви обърна внимание, че в законопроекта на няколко места става дума за това, че се ограничава достъпът до гората по една или друга причина. За голяма част от населението в тези райони достъпът до гората е жизнено важен. Не може да бъде забранено. Между първо и второ четене тези текстове задължително трябва да бъдат прецизирани, защото достъпът до гората не означава само разходки и туристически посещения, нито само посещения с АТВ-та, за да се разрушава горският фонд, а в много случаи означава поминък за хората, които живеят в тези райони и територии. Правото за закупуване на терени в защитена територия беше коментирано много пъти от колеги, които се изказаха. Смущаващо е – определено е смущаващо. В нов законопроект, нов законопроект, който претендира да бъде в синхрон с европейското законодателство, в законопроект, който надгражда традициите в защитата на гората в България, изведнъж се оказва,

Може би има обяснение защо точно до 2003 г., но това е прецедент, който е в абсолютно противоречие с общата световна практика за защита на гората като екосистема. Искам да ви обърна внимание, че регламентирането на статута на точно определени две браншови организации в законопроекта като че ли противоречи с редица закони, които действат в момента в България. Правото на сдружаване е свободно право. Винаги съм знаела, че изпълнителната власт предпочита да регламентира и определи гражданските организации, с които би искала да комуникира, преговаря и да работи. Това обаче, слава Богу, в демократична държава не е възможно. Браншът има право да се организира, да се групира и да се представлява по начин, по който той прецени. Дали това е записано в закона или не, съществуват други закони, които предполагат правото - не само желанието, само желанието, на българските граждани да се сдружават. Те могат да се сдружават и това им дава право да бъдат представлявани пред държавните институции. Последното, на което искам да ви обърна внимание. Виждам, че всички вече са много уморени. Изслушах с интерес доклада на Комисията по регионална политика и видях, че прехвърлянето на управлението на природните паркове на общините се приема двояко и от самите общини. Тук беше изтъкната причината – липса на капацитет в общините. Някои общини ще кажат, че имат капацитет – някои ще кажат, че нямат. Общините, Общините, които ние в момента поставяме на колене и съкращават едва ли не и главните си счетоводители, но задължаваме по този закон да имат специално назначени лесовъди; които в името на собствените приходи би трябвало да повишават такса смет, данъци за недвижима собственост, се предполага, че трябва да се ангажират с управлението на национални паркове и защитени територии. Те вече просто няма да са национални – те ще са общински. Ако това е политиката ни за дефиниране на тези защитени територии, то тя трябва да бъде много ясно артикулирана, представена и оттук нататък да знаем, че държавата отказва да поеме отговорност за националните паркове, които традиционно вече са създадени в България, които присъстват и които са обект на специална регламентация за защита. Ние ги прехвърляме като отговорност на общините. По всяка вероятност звучи елегантно, даже може да се каже, че има децентрализация. Но това е прехвърляне на отговорност – само на отговорност. А дали е прехвърляне на възможности, на ресурси, на политики, които да се провеждат, за да могат да се развиват тези национални паркове? Този въпрос остава открит. Това са само част от темите, по които безспорно между първо и второ четене ще бъдат предложени много промени в текстовете. Аз не се съмнявам, че днес законопроектът ще бъде приет на първо четене. Виждам вече досадата, с която слушате изказванията. Но за съжаление, при добрата инициатива за създаването на този закон, при всички добри характеристики на закона, в него има текстове, които непременно трябва да бъдат пипнати между първо и второ четене, защото в противен случай той ще доведе до нарушаване на екосистемите в българската гора, защото тя не е само ресурс. Тя е част от околната ни среда и гарантира качеството ни на екологичен живот. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Реплики? Други изказвания?

Уважаеми колеги, уважаеми господин председателстващ! От името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ искам да заявя нашата подкрепа за приемането на Законопроекта за горите на първо четене. Предвид напредналото време, няма в детайли да отговарям на преждеговорившите. Искам само да подчертая, че законопроектът е готвен достатъчно дълго време от много широк състав от експерти от системата на горите. Второ, този законопроект е предмет на много широко обсъждане от няколко месеца с всички неправителствени организации, с всички браншови организации в сектора.

имаше пълно единодушие от целия неправителствен сектор за подкрепа на този законопроект, нещо повече, за крайно наложителното му приемане по най-бързия начин, за да се спрат порочните практики, известни на цялото общество по повод управлението на горските ресурси. За някои от бележките, които направи например Искра Михайлова. Госпожа Михайлова беше последна, не искам да елиминирам преди нея. Има поет и политически ангажимент за оттегляне на някои от текстовете, който ние ще изпълним – по повод правото на покупка на защитени горски територии, които са застроени. Също така предмет на дебати и корекция е текстът за правото на общините да управляват природните паркове, ако те се намират на територията на една община. Ще се работи и се работи вече за второ четене в експертен състав много сериозно. Истината е, че законопроектът е много добър, че с него че с него се слага началото на много сериозна горска реформа. Смятам, че трябва да адмирираме всички правила и норми, които са създадени, особено в първата му част - за собствеността и управлението на горските територии. Смятам, че те отговарят на нуждите на нашето време. Сега действащият закон в тази му част смятам за достатъчно остарял. Считам, че по най-добрия начин е намерен балансът между това да живеем в природна, екологична среда, госпожо Михайлова, и да стимулираме развитието на предприемачеството в горските територии. да се упражняват и да се учредяват достатъчно сервитути, без да се изключват от горския фонд, мисля, че можем само да адмирираме. Тези сервитути също струват пари и те ще бъдат пазарни

някои аспекти ще правим корекции. Законопроектът е много добър, Парламентарната група на ГЕРБ ще го подкрепи и поздравява екипа, който го е направил.

ние от „Атака” сме несъгласни, и възразихме, и ще възразяваме, разбира се. Другото нещо са заменките – там, където има заменени територии, не бива да се пробива принципът да не се строи, да не се преотрежда. И не само това. Вие знаете – ние сме крайни и абсолютно радикални в мнението, че трябва да се отиде не към това да се мисли дали може или не може да се преотрежда с оглед на строителство, а да се отиде още по-нататък – връщането на тези площи и територии в активите на държавата. държавата. В това отношение ще направите ли същото – ще поемете ли политически ангажименти, както в първия случай? Какво е Вашето мнение? Ние считаме, че трябва да се пипнат още няколко текста, за които господин Пехливанов също говори. Иначе, като

Уважаеми господин Шопов, мога да отговоря това, което беше публично оповестено и това, което министър Найденов публично оповести по време на дебатите с неправителствените организации и наистина пое политически ангажимент да бъде оттеглен текста, както и казах, правото на придобиване на горски територии в защитени територии, които са застроени. По отношение на § 3 на § 3 – допускането на възможността за изключване от горския фонд на заменените горски терени, които горски терени, които бяха предмет на замяна с държавни гори, темата беше също много широко дебатирана. Искам само да обявя, че това принципно решаване на въпроса, горите с един и същи статут, тоест горски територии, които не попадат в защитени зони, не попадат в зона А и Б на Черноморското крайбрежие, да имат еднакъв режим на управление на собствеността при условие, че съгласно текст в Закона за горите, в 6-месечен срок при приемането на Наредбата за таксите, с таксите за тези територии се компенсира по-ниската стойност на замяната. Това са разговорите, които сме имали до момента. до момента. Освен това, специално за терените, които попадат извън тези зони, в които няма да се допусне изключване от горски фонд, в момента тече процедура и се водят разговорите за включването им в зоната на Натура 2000, което автоматично ще ги изключи също от възможността да бъдат изключвани от горски фонд.

Искам да обърна особено внимание на факта, че част от критиките, които получихме, са критики, взети от речника на неправителствените организации – зелените, с които ние сме в добър диалог. Искам да припомня една ключова дата – 14 февруари 2009 г., когато бяха направени едни от последните промени на сега действащия Закон за горите. Те бяха направени под силовия натиск на хиляди протестиращи отвън. Тогава, между другото, и аз бях отвън като протестиращ. И тогава бяха взети предвид някои неща. Както виждате днес, тъй като сме в добър диалог със зелените, достатъчно отговорни сме, смятаме, че поетите ангажименти за оттеглянето на § 7

на хората от лявата страна на залата на това, че не можем да прилагаме принципа на еднаквост, на пълна равнопоставеност. Дами и господа,

там не е извършена пълна реституция по политически причини заради промяната на границата. В България реституцията доведе само до 20% намаляване собствеността на държавата В тези 80% държавна собственост, ако се създаде едно горско предприятие, това ще е пълен монопол! А че отделните шест предприятия са неравнопоставени – да, неравнопоставени са! Но тези шест икономически региона на България са признати в Европейския съюз. И ако районът на Родопите е силен с гората си, районът на Добруджа е силен с пшеницата. И тук става въпрос не за уеднаквяване на практиките, тъй като не държавата ще извършва дейностите, а ще ги възлага на частния бизнес. Това е въпрос на мениджърски практики. Не може едното предприятие да бъде конкурент с другото, защото само транспортните разходи за дървесината от Родопите до Добруджа са много високи. И тъй като ние въвеждаме пазарно мислене, пазарни принципи, ние не можем да правим еднакви нещата – такива, каквито бяха при социализма. Особено важно е да подчертая, че при наличието на шест предприятия, всяко едно от тях ще бъде достатъчно жизнено. За това има достатъчно много финансови разчети. За да облекчим местното население запазваме всички държавни горски, държавни ловни стопанства като клонове, за да могат хората, които познават знаят, че там се случват нещата, да бъде това познато за тях, да няма промяна за тях. За обикновените хора комуникацията с „Горското” ще се запази на това равнище, което е сега, а пък и традиционно е било ползвано. Много е важно да подчертая,

действие. Може би неправилно сте прочели параграфа. Много Ви моля за дебат по въпроса. Още веднъж: благодаря ви за вниманието! Имайте предвид, че този закон не е за нас, а е за бъдещите поколения. И много ми се иска, госпожо председател, една поговорка да Ви прочета:

Дебатът е закрит. Подлагам на първо гласуване Законопроектът за горите, внесен от Министерския съвет. Режим на гласуване.

Уважаеми дами и господа народни представители! „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието, а с това на второ гласуване и Законът за защита на личните данни. Следваща точка от нашата програма

запознае госпожа Менда Стоянова.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

гласуване параграфи с номера от 10 до 13 включително.

По § 9 има предложение на народните представители Диан Червенкондев и Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението.

който не е потребителски, банката уведомява клиента по уговорен между страните начин за това преди влизане на промяната в сила. (4) Когато промяната на лихвения процент произтича от промяна на определен референтен лихвен процент, направен публично достояние чрез използване на подходящи средства и информацията за новия лихвен процент може да бъде намерена в търговските помещения и на Интернет страницата на кредитора, ал. 3 не се прилага.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера от 10 до 13 включително.

чл. 78, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за клонове на кредитни институции от трети държави, в които счетоводната рамка е еквивалентна на изискванията на Директива на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции 86/635/ЕИО и за които е налице реципрочно третиране.”

гласуване редакционната добавка,

Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване

15, 16 и 17.

- 92е: „Чл. 92а. (1) Когато кредитна институция майка от Европейския съюз и нейни дъщерни дружества или дъщерните дружества на финансов холдинг майка от Европейския съюз обект на надзор от БНБ, са подали заявление за издаване на разрешение по чл. 40, ал. 2, т. 4, БНБ съвместно с другите компетентни органи в 6-месечен срок от получаване на заявлението вземат общо решение за отказ или за издаване на разрешение и определят сроковете и условията, при които то се издава. (2) Заявлението се подава до БНБ, която незабавно предоставя копие от него на другите компетентни органи. (3) Ако в срока по ал. 1 не бъде постигнато съвместно решение, БНБ взема самостоятелно решение. (4) Решенията по ал. 1 и 3 се мотивират, като в тях се посочват становищата на другите компетентни органи, изразени в 6-месечния срок по ал. 1. Решенията се предоставят на заявителя, а решението по ал. 3 – и на другите компетентни органи. Чл. 92б. 92б. (1) При получаване на искане от компетентен орган на държава членка във връзка с постъпило при него заявление за издаване на разрешение по чл. 40, ал. 2, подадено от кредитна институция майка от Европейския съюз и нейни дъщерни дружества, едно от които е кредитна институция, лицензирана в Република България, или съвместно от дъщерните дружества на финансов холдинг майка от Европейския съюз, едно от които е кредитна институция, лицензирана в Република България, БНБ участва при вземането на общо решение за отказ (2) Когато не е постигнато съвместно решение по ал. 1 в 6-месечен срок и консолидиращият надзорен орган е взел самостоятелно решение, то е задължително за БНБ. Чл. 92в. (1) Когато е консолидиращ надзорен орган, при прилагането на чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3 и при прилагането на мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1, т. 11, БНБ съвместно с другите компетентни органи, отговарящи за надзора над дъщерните дружества на кредитна институция майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, вземат съвместно решение за определяне адекватността на консолидирания собствен капитал на предприятието майка по отношение на финансовото му състояние и рисков профил и за определяне на допълнително капиталово изискване съгласно чл. 103, ал. 2, т. 5 както за всяко дружество в рамките на банковата група или финансовия холдинг, така и на консолидирана основа. (2) Решението се взема в срок 4 месеца от датата, на която БНБ е предоставила на другите компетентни органи доклад, съдържащ оценка на риска на групата, в съответствие с чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3 и при прилагане на мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1, т. 11. При вземането на решение се отчита оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от другите компетентни органи. (3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато съвместно решение, БНБ взема самостоятелно решение относно прилагането на консолидирана основа на чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3, на мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1, т. 11 и на мярка по чл. 103, ал. 2, т. 5, като отчита оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от другите компетентни органи. Преди да вземе самостоятелно решение, БНБ по собствена инициатива или по искане на някой от другите компетентни органи се консултира (КЕБНО), като взема предвид неговата препоръка и се мотивира за всяко съществено отклонение от нея. (4) Решенията по ал. 1 и 3 се мотивират и предоставят на кредитната институция майка от Европейския съюз, а по ал. 3 – и на другите компетентни органи. мотивите на решението по ал. 3 се посочват становищата на другите компетентни органи, изразени в срока по ал. 2. (5) Решенията по ал. 1 и 3 се преразглеждат ежегодно или при възникване на извънредни обстоятелства, когато някой от другите компетентни органи отправи мотивирано писмено искане до БНБ за актуализиране на решението за прилагане на мярката по чл. 103, ал. 2, т. 5. В случай на такова искане БНБ може да преразгледа решенията по ал. 1 и 3 само с участието на компетентния орган, отправил искането. Чл. 92г. Чл. 92г. (1) Когато банка, лицензирана в Република България, е дъщерно дружество на кредитна институция майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, БНБ участва при вземането на съвместно решение за определяне на адекватността на консолидирания собствен капитал на предприятието майка по отношение на финансовото му състояние и за определяне на допълнително капиталово изискване както за всяко дружество в рамките на банковата група или финансовия холдинг, така и на консолидирана основа. (2) Когато не е постигнато съвместно решение по ал. 1, БНБ може да поиска консолидиращият надзорен орган да се консултира с Ако не бъде постигнато съвместно решение, БНБ взема самостоятелно решение относно прилагането на чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3, прилагането на мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1, т.

(4) Решенията по ал. 1 и 3 се преразглеждат ежегодно. При възникване на извънредна ситуация БНБ може да отправи мотивирано искане за преразглеждане на решението по ал. 1 или на самостоятелното решение на консолидиращия надзорен орган за актуализиране на решението за прилагане на мярка по чл. 136, ал. 2 от Директива 2006/48/ЕО. Чл. 92д. (1) Българската народна банка, когато е консолидиращ надзорен орган, създава надзорни колегии от компетентни органи за улесняване изпълнението на функциите по чл. 92, 92а, 92в и чл. 93 и осигурява подходящо ниво на координация и сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, когато е целесъобразно, при спазване на изискванията за поверителност съгласно ал. 5 и на законодателството на Европейския съюз. съюз. (2) Надзорните колегии осигуряват подходяща организация за изпълнение на следните цели и задачи: 1. обмен на информация; 2. постигане на съгласие по възлагане на задачи и делегиране на правомощия на доброволна основа, когато е подходящо; 3. определяне на план за извършване на проверки,

2; 5. последователно прилагане на предвидените в Директива 2006/48/ЕО изисквания за разумен надзор по отношение на всички дружества в групата, без да се засягат възможностите и правото на преценка, предоставени от законодателството на Европейския съюз;

Предвидените в чл. 63, 64 и 65 изисквания не възпрепятстват обмена на поверителна информация. (4) За създаването и дейността на надзорните колегии БНБ след консултации с другите компетентни органи сключва с тях писмени споразумения по чл. 94. (5) В надзорните колегии могат да участват компетентните органи, отговарящи за надзора върху дъщерни дружества на кредитна институция майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, компетентните органи на приемащата държава, в която са установени значими клонове, а когато е подходящо - и централните банки, както и компетентните органи на трети държави, при спазване на изисквания за поверителност, които според всички участващи компетентни органи са еквивалентни на изискванията съгласно Глава първа, Раздел ІІ от Директива 2006/48/ЕО. (6) Българската народна банка ръководи заседанията на надзорната колегия и определя компетентните органи, които ще участват във всяко заседание или дейност на колегията, като отчита значението за тези органи на надзорната дейност, която ще бъде планирана или координирана, включително възможното въздействие върху финансовата стабилност в съответните държави членки съгласно чл. 79б, и задълженията по чл. 87б, ал. 3 и 4. 3 и 4. (7) Българската народна банка предварително предоставя на всички членове на надзорната колегия информацията относно организацията на заседанието, основните въпроси, които ще се обсъждат, и действията, които ще се разглеждат.

майка от Европейския съюз или на финансов холдинг майка от Европейския съюз. В тези случаи БНБ има правата и задълженията на компетентен орган, произтичащи от чл. 92д.”

Няма желаещи. Подлагам на гласуване § 18 в редакцията му по доклада на комисията.

Гласуваме наименованието на подразделението по предложение на вносителя и комисията, която го подкрепя.

Гласуваме параграфи с номера 22 и 23.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще направя две процедурни предложения. Първото за промяна на поредността на точки 5 и 6., т. 6 – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, да стане т. 5 Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Второто процедурно предложение е да удължим работното време на пленарното заседание до приключване на т. 5, новата, тоест на Закона за референдумите. Подлагам на гласуване първото процедурно предложение за промяна в подредбата на точките по начина, по който беше предложено. Гласували

второто процедурно предложение – за удължаване на времето до приключване на дебатите и приемане на решение на първо гласуване по т. 5 по т. 5 – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Гласували

е прието. За доклад на Комисията по правни въпроси думата има госпожа Фидосова.

054-01-77, внесен от Красимир Ципов и група народни представители и № 054-01-80, внесен от Яне Янев и група народни представители Комисията по правни въпроси разгледа двата законопроекта на две отделни свои заседания. Със законопроекта, № 054-01-77, ни запозна и беше представен в комисията от народния представител Красимир Ципов. С него се цели отстраняване на празнота в действащия закон, който не регламентира изрично въпросите, свързани с извършването на проверка на подписка, свързана с предложение за произвеждане на национален местен референдум, национална гражданска инициатива или местна гражданска инициатива. Не са уредени въпросите относно отговорния държавен орган, който извършва съответната проверка на подписката и финансирането на тази дейност от държавния бюджет. В Преходните и заключителни разпоредби се предвижда да се уреди прилагането на този закон спрямо изнесените предложения. дискусията взеха участие народните представители Янаки Стоилов, Четин Казак, Веселин Методиев и Кристияна Петрова. Господин Стоилов изказа становище, че законопроектът е излишен, тъй като в действащия закон в чл. 13 се съдържа обща разпоредба, в която може да се включи и проверка на достоверността на събраните подписи. Господин Казак подчерта, че не споделя виждането на господин Стоилов и че няма изрична и ясна разпоредба относно проверката на достоверността на събраните подписи и не може законът да се прилага по аналогия.

Внесеният законопроект има за цел да отговори на исканията на гражданските организации, които организираха и срещи с председателя на Народното събрание. С него се улеснява достъпа на гражданите до пряко участие държавното управление и местната власт. Действащият закон предвижда прекалено голям брой подписи, като предпоставка за валидност и даване ход на процедурата за внасяне и обсъждане на подписката в Народното събрание. Законопроектът предвижда гражданите, подкрепящи произвеждането на национален референдум, да вписват своя единен граждански номер без последните четири цифри в него, защото с трите имена и постоянния адрес е достатъчна идентификация на лицето според вносителите. В дискусията госпожа Колева се изказа по предложения законопроект, като заяви, че се предлага намаляване броя на подписите като предпоставка за валидност и даване ход на процедурата за внасяне и обсъждане на подписката в Народното събрание и съответно насрочване и произвеждане на национален референдум, но няма никакво проучване в тази посока и не може да се каже кой е достатъчният брой подписи за свикване на референдум. Абсолютно задължително е да се изписва целият единен граждански номер на лицето, тъй като само така ще се установи дали съществуват такива лица, имат ли избирателни права и има ли повтаряемост в записите. Господин Казак изказа становище, че Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление наистина се нуждае от сериозен преглед и корекции, но с предложените промени – драстичното намаляване на изискуемите подписи, като предпоставка за валидност и даване ход на процедурата и съответно насрочване и произвеждане на национален референдум, ще доведе до инициирането на голям брой подписки, които от своя страна биха затруднили работата на Народното събрание. Обяви се против ал. 2 на чл. 10 като противоконституционен. Изказа се становище, че така предложеният текст на § 5 е противоконституционен, тъй като в чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България е разписано, че Президентът на определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание, а самото приемане на решение е разписано в чл. 84, т. 5 от Конституцията. След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси, с 16 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите държавната власт и местното самоуправление, № 54-01-77, внесен от Красимир Ципов и група народни представители и при второто гласуване: с 2 гласа „за”, 2 гласа „против” и 15 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 054-01-80, внесен от Яне Янев и група народни представители.” Благодаря. Благодаря, госпожо Фидосова. От името на вносителите – желае ли някой да вземе отношение? Не. Има ли народни представители, които желаят да се изкажат по обсъжданите законопроекти? Не. Подлагам на гласуване Законопроект с № 54-01-77, внесен от Красимир Ципов и група народни представители. Режим на гласуване.

е прието. Приехме решение по отношение удължаване на работното време за обсъждане и гласуване на тези два законопроекта с с презумпцията, че няма да ни стигне предвиденото по нашия правилник работно време от пет часа. Свършихме преди това, така че преминаваме към следващата точка:

по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 октомври 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна и за отмяна на Директива 94/47/ЕО на Съвета. Директивата възприема принципа на максимална хармонизация, съгласно който държавите – членки не следва да запазват или да въвеждат в националното си законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивата. Нов елемент в уредбата на договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна е изискването, съгласно което преддоговорната информация, както и информацията, съдържаща се в съответния договор, следва да се предоставя на езика или на един от езиците на държавата – членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или чийто гражданин е той, по негов избор, при условие че това е официален език на Европейския съюз. Освен това разпоредбите на законопроекта предвиждат, че преди сключване на договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна търговецът трябва изрично да уведоми потребителя за наличието на право на отказ от договора, за срока на упражняване правото на отказ и за забраната за извършване на авансово плащане в периода, през който потребителят може да се откаже от договора. Съгласно предложените изменения потребителят има право да се откаже от договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна в срок 14 календарни дни считано от датата на сключване на договора или сключване на обвързващ предварителен договор или от получаване на договора, или на обвързващия предварителен договор, когато потребителят ги получава след тяхното сключване. Прилагането на законопроекта не изисква създаването на нова институционална структура. Контролът по изпълнението на законопроекта ще се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите. От Комисията за защита на потребителите изразиха становище, че във връзка с § 2 от законопроекта, а именно – въвеждането на забрана за предлагането и продажбата от разстояние на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, следва да се измени и чл. 218 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Освен това представителят на комисията се обяви за прецизиране на текста на § 11, относно чл. 148, между първо и второ гласуване на законопроекта. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 5 народни представители.”

На свое заседание, проведено на 21 октомври 2010 г. Комисията по правни въпроси разгледа законопроекта. Аз ще бъде съвсем кратка, тъй като колегата изчете преди мен мотивите. Законопроектът предвижда изменение и допълнение на Закона във връзка с изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. Предмет на законопроекта са четири вида договори: договори за разпределено във времето право на ползване на собственост; договори за дългосрочни ваканционни продукти; договори за препродажба на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти; договори за замяна на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти. продукти. Комисията по правни въпроси има само бележки по отношение на редакцията на няколко текста, които са предадени на водещата комисия. След проведеното обсъждане и гласуване с 19 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90, внесен от Министерски съвет.” Благодаря, госпожо Фидосова. Остана да чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, раздадено ви е пълното становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Сега ще прочета само основните моменти относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г. „На заседанието, проведено на 27 октомври 2010 г. взе участие господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. І. С настоящия законопроект се въвеждат изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна и отмяна на Директива 94/47/ЕО на Съвета и се изпълняват част от изискванията на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. ІІ. Създаването на нова правна рамка за защита на потребителите се обосновава от появата на нови ваканционни продукти и свързаните с тях договори, които не са включени в обхвата на Директива 94/47/ЕО на Съвета, както и от изясняване на някои моменти, които вече са регламентирани, с цел по-голяма защита на интересите и правата на потребителите. Със законопроекта, в съответствие с Директива 2008/122/ЕО, се въвеждат: - определения за понятията „търговец”, „потребител”, „договор за разпределено във времето право на ползване на собственост”, „договор за дългосрочни ваканционни продукти”, „договор за препродажба”, „договор за замяна”, „допълнителен договор” и „траен носител”; - изисквания за предоставяне на преддоговорна информация от търговеца на потребителя; - забрана разпределено във времето ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт да се предлагат или продават като инвестиция; - задължение на търговеца при предлагане на договор по време на събитие с цел промоция или продажба, при всяка реклама, да предоставя преддоговорна информация; - европейските разпоредби относно задължителните елементи на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна; - специфични разпоредби относно договорите за ваканционни продукти, прекратяване на допълнителни договори, прилагане на директивата в правоотношения с международен елемент, извънсъдебна защита; - подходящи санкции, в случай на неспазване разпоредбите на директивата. Законопроектът предвижда Комисията за защита на потребителите да осъществява първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, въвежда коректно изискванията на Директива 2008/122/ЕО и изпълнява част от изискванията на Регламент (ЕО) С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 14 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90,

Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г. Гласували

изчерпваме нашата програма за извънредното заседание.